Forseti. Telur hæstv. fjármálaráðherra eðlilegt að lagt sé fram frumvarp sem er til þess fallið að auka verulega útgjöld án þess að nokkur tilraun sé gerð til að meta kostnaðinn til framtíðar? Ég er hér að vísa til frumvarps sem miðar að því að veita hælisleitendum, sem fá hér hæli eða dvalarleyfi, sömu þjónustu og miklu minni hópi, þ.e. kvótaflóttamönnum. til þessa hafa þeir notið hér talsverða réttinda enda Íslendingar lagt metnað sinn í að taka vel á móti þeim sem hingað er boðið. Telur hæstv. ráðherra að slík stefnumörkun muni ekki hafa áhrif til að fjölga umsóknum umfram það sem ella hefði verið, fyrir utan þann viðbótarkostnað sem hlýst af því að ríkið veiti mun stærri hópi þessa sömu þjónustu en áður? Sérstaklega er þetta áhugaverð spurning, finnst mér, til hæstv. ráðherra í ljósi þess að með málinu er ríkisstjórnin í raun að fara í þveröfuga átt miðað við stjórnvöld annars staðar á Norðurlöndum. Það ætti þá að ýta enn frekar undir fjölgunina hér.

Forsætisráðherra Danmerkur hefur sagt að þar sé markmiðið með nýrri stefnu stjórnvalda að enginn komi til Danmerkur til að sækja um hæli. hæli. Danir vilja hafa stjórn á því hverjum er boðið til landsins, beina fólki í örugga lögmæta farveginn og taka svo á móti fólki sem kvótaflóttamönnum en stefnan sé að enginn sæki um hæli.

nefnir hér sem eru, mig langar til að segja, hvatar til að sækja um hæli á einum stað umfram annan. Ég veit ekki hvort það er raunhæf stefna hjá Dönum og forsætisráðherra Dana að stefna að því að enginn sæki um. Ég átta mig ekki alveg á því hvað býr þar að baki. Ég hélt að þjóðir heims og hér í okkar heimshluta væru sammála um að við vildum samræma regluverk okkar sem mest og vera með mannúðlega stefnu sem gengur út á það að bjóða fólki inn í samfélagið sem kemur frá stríðshrjáðum svæðum, getur ekki snúið til baka, er á flótta undan einhverjum hörmungum, og að bregðast við. Það sem mér finnst að hafi kannski brugðist í okkar tiltekna tilfelli er að við höfum setið uppi með allt of langan málsmeðferðartíma hjá allt of mörgu fólki sem út af fyrir sig er ákveðið mannréttindabrot. Það að fá svar það sem fólk er fyrst og fremst að búast við og hefur væntingar um. Við höfum dálítið brugðist í því að innleiða hér á landi málsmeðferðartíma og málsmeðferðarreglur sem rísa undir

að við getum misst stjórn á kostnaði og það getur dregið úr getu okkar til þess að sinna málaflokknum eins og yfirlýsingar (Forseti hringir.) hafa staðið til um, þar á meðal að taka vel á móti kvótaflóttafólki og hjálpa því að aðlagast samfélaginu.

með því að búa til nýja hvata til þess að menn fari hættulegu leiðina, fari ólögmætu leiðina jafnvel. Því hlýtur það að hafa áhrif, eins og við höfum séð gerast á undanförnum árum með þessari hröðu fjölgun hér á Íslandi í ljósi þeirra skilaboða sem íslensk stjórnvöld hafa sent út, samanborið við fækkun eða alla vega mun minni aukningu annars staðar á Norðurlöndum vegna þeirra skilaboða sem þarlend stjórnvöld hafa sent út. Forsætisráðherra Danmerkur talaði einmitt um að stefnubreytingin væri mun mannúðlegri en sú aðferð sem íslensk stjórnvöld fylgja vegna þess að með nýju stefnunni væri hægt að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpinni að halda

sköpum hér, hvað eigum við að segja, lægsta þröskuldinn, stærsta hliðið fyrir þann ótrúlega fjölda fólks sem er að leita sér að nýjum heimkynnum. Ég er trúaður á lausnir sem eru sem eru alþjóðlegar, taka mið af því sem samstarfsþjóðir okkar í þessum málum hafa sett sér, þeim reglum sem þær hafa sett sér og ég held líka að við höfum skyldu til að læra af reynslunni. Ég sé fyrir mér að við eigum að gera það sem að okkur snýr með myndarlegum hætti. Við eigum ofboðslega mikið undir því sem samfélag að hjálpa þeim sem eru komnir til landsins og hafa fengið samþykkta stöðu sem alþjóðlegir flóttamenn eða hafa komið hingað í kvótaflóttamannaprógrammi; að því fólki takist vel til við að aðlagast samfélaginu. Það er þangað sem ég held að við eigum að beina sjónum okkar. Svo eigum við að spyrja okkur spurninga út af málsmeðferðartímanum sem er

Herra forseti. Öll viljum við hafa hér góð og stöndug fyrirtæki sem greiða góð laun og stuðla að heilbrigðum vinnumarkaði, sem greiða skatta og gjöld og sinn sanngjarna hlut til samfélagsins. Sem betur fer eigum við mörg slík hér á landi og meðal þeirra eru útgerðarfyrirtæki. En deilur hafa staðið um fiskveiðistjórnarkerfið í langan tíma og um hvernig auðlindarentunni af auðlind þjóðarinnar er skipt. Auðlindarentan af fiskveiðiauðlindinni hefur runnið nær óskipt í vasa útgerðarmanna og fært þeim auð og völd. Mikil samþjöppun hefur átt sér stað í sjávarútvegi á undanförnum áratugum. Tíu stærstu útgerðirnar fara með meira en helming kvótans og 20 stærstu með meira en 70% kvótans. Ofan á þetta bætist svo eignarhald þessara útgerðarisa í öðrum útgerðum. Eitt þessara fyrirtækja er Samherji sem hefur verið í umræðunni hér heima og erlendis vegna meintra skattsvika, peningaþvættis og mútugreiðslna. Eva Joly heldur því fram í viðtali við þýskan rannsóknarblaðamann að ekki sé mikill vilji til þess að rannsaka mál Samherja á Íslandi vegna þeirra valda sem Samherji hefur. Samherji sé valdamikill á Íslandi, þeir eigi valdamikla vini og það vilji enginn fá stóra rannsókn á málinu. Ég vil biðja hæstv. ráðherra um viðbrögð við þessum orðum Evu Joly og spyrja hvort hann geti tekið undir það að yfirráð fárra yfir fiskveiðiauðlindinni, líkt og raunin er hér á landi,

Virðulegi forseti. Þetta er gömul umræða og ný. Hvernig eigum við að skipta ávinningnum af sameiginlegri auðlind? Hv. þingmaður minnist á samþjöppun. Hvernig byrjaði samþjöppunin? Af hverju var frjálsa framsalið samþykkt? Hvers vegna barðist fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, Jóhanna Sigurðardóttir, fyrir því hér í þessum sal og greiddi með því atkvæði

afla en afrakstursgeta miðanna bauð upp á. Við þurftum að aðlaga þetta tvennt. Þess vegna náðum við einmitt þeim árangri sem að var stefnt með samþjöppun heimildanna. Að þessu var stefnt með opin augun vegna þess að útgerðinni gekk illa. Bæjarútgerðunum gekk víða illa. Að því leytinu til get ég ekki tekið undir að það hafi verið mistök að auka framleiðnina í greininni. Sumir þeir sem tala fyrir hærra veiðigjaldi segja einmitt: Hækkum veiðigjaldið enn meira til þess að fá enn meiri samþjöppun, látum þá sem minnstu skila af veiðunum, minnstan afrakstur hafa af veiðunum, heltast úr lestinni. Hækkum veiðigjaldið til að tryggja að veiðarnar eigi sér bara stað hjá þeim sem geta veitt með sem hagkvæmustum hætti. Þarna liggur dálítið mótsögnin hjá þeim sem tala í senn gegn því að til staðar séu stórfyrirtæki og vilja hækka gjaldið sem mest af því að það eru bara hagkvæm stór fyrirtæki sem geta risið undir miklu hærra gjaldi. En gjaldið leggst ekki með ólíkum hætti á litlar og stórar útgerðir heldur notum við í raun og veru meðaltal allra veiðiferða sem grunn að gjaldinu í dag. Ég tel að það sé enginn fótur fyrir því að það skorti vilja á Íslandi til að rannsaka þessi mál. Ég kalla eftir sönnun um það.

En, forseti, orðspor Íslands og Íslendinga skaðaðist við bankahrunið. Það gerði það líka hjá þeim fjölda Íslendinga og þar á meðal ráðherra sem birtust í Panama-skjölunum.

geti skaðað traust á íslensku atvinnulífi, að neikvæð umræða um viðskipti eigenda Samherja fylgi orðsporsáhætta, hafi neikvæð áhrif sem teygi sig yfir í viðskipti annarra íslenskra fyrirtækja og viðskiptasamninga þeirra? Hvað er hæstv. ríkisstjórn að gera til að verja orðspor Íslands að þessu leyti? Það sem við gerum þegar upp koma ásakanir um lögbrot er að rannsaka. Ég ætla ekki að láta draga mig inn í umræðu um meint brot, einhverjar vangaveltur um það hvort ásakanir um brot sem kannski var framið muni mögulega skaða orðspor annarra fyrirtækja. Ég held ekki. Getur hv. þingmaður séð fyrir sér að þetta fyrirtæki sem er með starfsemi í Frakklandi, Þýskalandi, um allan heim, sé að valda því að þýsk fyrirtæki almennt séu bara að lenda í orðsporsvanda? Ég held ekki. Það eru þýsk og frönsk fyrirtæki sem er í eigu þessa sama félags og hv. þingmaður setur hér á dagskrá, sem varla veldur verulegri orðsporsáhættu. Ég hef aldrei fengið símtal, ábendingu, umkvörtun frá nokkrum einasta aðila sem heldur því fram við mig að ásakanir um lögbrot í þessu máli séu að valda einhverjum verulegum vandræðum fyrir íslenskan útflutning eða á markaði annars staðar.

Það er nauðsynlegt að stjórnvöld séu í stakk búin til að takast á við vandann og að viðbragðsaðilar hafi tæki og búnað. Á vef almannavarna er að finna eina viðbragðsáætlun vegna gróðurelda. Sú áætlun er frá 2017 og fjallar sérstaklega um viðbrögð við því ef gróðureldar kvikna í Skorradal.

síðasta eina og hálfa árið, allt frá óveðrum, snjóflóðum, jarðhræringum, eldgosi og heimsfaraldri. Þessar viðbragðsáætlanir frá 2017 þarf að skoða og það kemur vel til greina að meta þurfi þær að nýju, m.a. vegna stöðunnar Ég mun að sjálfsögðu einhenda mér í það. Við höfum alltaf verið að gera nýjar viðbragðsáætlanir þegar þörf er á slíku eins og við sáum þegar jarðhræringarnar voru við Þorbjörn. Það var mjög gott að komnar voru glænýjar viðbragðsáætlanir áður en eldgosið fór af stað. Varðandi þyrlustöðuna þá hefur hún aldrei verið betri. Það kom ný þyrla í vikunni til Landhelgisgæslunnar þannig að við höfum þrjár fullbúnar þyrlur

deild ríkislögreglustjóra, gert nýja almannavarnastefnu, breytt lögum í takt við stöðuna og gert skýra áætlun um hvað gera þurfi í framhaldi af því, í nýrri almannavarnastefnu sem birt var fyrir örfáum vikum og var nýlega samþykkt af almannavarna- og öryggisráði.

aðalhættu vegna óveðurs, heimsfaraldurs, hópslysa, eldgosa, jarðskjálfta, gróðurelda og sjóslysa. Þar er talað um gróðurelda. Það er tryggt að það séu sérstakar viðbragðsáætlanir. Ég mun auðvitað gera allt sem í mínu valdi stendur til að

Forseti. Í vikunni var mótmælandi sakfelldur í héraðsdómi fyrir brot gegn 19. gr. lögreglulaga.

svo við hljótum að vera sammála um að þann rétt þarf að vernda með virkum hætti. Þeim rétti má vissulega setja mörk en þá þarf að fara sérstaklega varlega í þeim efnum. 19. gr. lögreglulaga er mjög matskennd lagaheimild sem yfirvald getur nýtt sér til að stöðva mótmæli og af meðalhófsreglunni leiðir að alltaf þarf að reyna vægustu úrræðin til að ná tilsettu markmiði. Það er augljóst að lögreglan hefur metið það svo á síðustu árum að nauðsyn hafi verið að grípa til harðari aðgerða gegn mótmælendum þegar um hefur verið að ræða mótmæli til stuðnings flóttafólki heldur en á öðrum mótmælum. fyrir fram gagnvart mótmælum til stuðnings flóttafólki hafa auk þess verið mun viðameiri þó að það hafi oft verið frekar fámenn mótmæli. Við matskenndar ákvarðanir þarf að passa upp á að gæta jafnréttis og tryggja að sömu viðmiðum sé beitt sama hver á í hlut. Telur hæstv. dómsmálaráðherra að það sé réttlætanlegt að eins matskennd regla og 19. gr. lögreglulaga sé notuð til þess að leysa upp mótmæli? Hvernig er fræðslu til lögreglumanna háttað varðandi beitingu reglunnar? Hvernig fer eftirlit og endurskoðun á beitingu reglunnar fram?

að gæta jafnræðis og beita sömu viðmiðum, sama hver á í hlut, í störfum sínum. Á sama tíma verða mótmælendur að fylgja fyrirmælum lögreglu. Það er síðan dómstóll sem kemst að ákveðinni niðurstöðu, sem hv. þingmaður vísar í, og þannig er kerfið okkar uppbyggt. Dómstólar skera úr um það hvort lögregla gengur of hart fram. Einnig erum við að efla eftirlitsnefnd með störfum lögreglu í máli sem er hér á lokametrunum í þinginu. Ég er auðvitað ekki í neinni stöðu til að endurmeta niðurstöðu dómstóla. Það eru skýr stjórnarskrárvarin réttindi fólks að nýta tjáningarfrelsi sitt og það hefur réttinn til að mótmæla og á sama tíma verður lögreglan að gæta jafnræðis og beita sömu viðmiðum gagnvart öllum borgurum.

19. gr. kveður á um skyldu borgara til að hlýða lögreglu og er frekar opið ákvæði. Í greinargerð í frumvarpi til lögreglulaga segir að það sé verið að leiða í lög skyldu borgara til að hlýða fyrirmælum lögreglunnar. Í greinargerðinni kemur ekkert fram um það hvernig mat lögreglu á framfylgd ákvæðisins eigi að fara fram.

Þess vegna spurði ég einnig hvernig fræðslu til lögreglumanna væri háttað varðandi beitingu reglunnar. Er þetta bara persónulegt mat lögreglunnar hverju sinni hvernig eigi að beita henni eða eru einhver almenn skilaboð sem fara til lögreglunnar um hvernig eigi að tryggja að þessari reglu sé beitt á réttmætan hátt?

Það er auðvitað lögreglan sem þarf að meta aðstæður hverju sinni sem geta verið ólíkar, hvaða hætta stafar af þeim og því um líkt. Það er lögreglunnar að gæta alltaf meðalhófs.

gæta að endurmenntun lögreglunnar og fræðslu á ólíkum sviðum eins og varðandi fjölmenningarmál og fleira. Dómstólar endurskoða síðan þessar ákvarðanir lögreglunnar og þetta mótast auðvitað í framkvæmdinni með dómum þegar á reynir. En það er auðvitað mjög mikilvægt að jafnræðis sé gætt og þetta sé skoðað og að sjálfsögðu að lögreglumenn séu fræddir um störf sín þegar á reynir. Ég tel að lögreglan hafi oft gert afar vel

Virðulegi forseti. Mikilvægi fjölmiðla fyrir samfélagið er okkur öllum alveg ljóst en staða þeirra í dag er það líka. Seinagangur vegna erfiðrar stöðu einkarekinna fjölmiðla er þess vegna mjög alvarlegur. Vandinn er ekki nýr og hann ágerist. Hvers vegna er ég að nefna þetta núna þegar við erum á lokametrunum við að afgreiða mál sem snýst einmitt um stuðning við einkarekna fjölmiðla? Það geri ég vegna þess að þar er verið að setja mjög lítinn plástur á stórt blæðandi sár. Það er auðvitað eðlilegt að einkareknir fjölmiðlar fái stuðning við þær aðstæður sem nú eru á markaði. Samfélagið þarf á vönduðum og fjölbreyttum fjölmiðlum að halda og ég vil leyfa mér að segja að staða fjölmiðla sé mælikvarði á stöðu lýðræðis.

auðvitað í ákveðinni yfirburðastöðu, verandi bæði á fjárframlögum og með miklar tekjur af auglýsingamarkaði. Vandaður, innlendur ríkisrekinn fjölmiðill er okkur mikilvægur, það er ekki spurning í mínum huga, en leikreglurnar geta ekki verið þær að einkareknir innlendir fjölmiðlar eigi sjálfkrafa erfitt uppdráttar vegna tilveru ríkisfjölmiðilsins. Frumvarp menntamálaráðherra núna tekur ekkert á þessari stöðu. Hið ósanngjarna samkeppnisumhverfi verður áfram til staðar. Það verður ekki dregið úr umsvifum RÚV á auglýsingamarkaði og það eru engar aðgerðir heldur til að mæta þeirri stöðu sem er uppi vegna hinna alþjóðlegu risa sem taka mikið til sín án þess að greiða sömu gjöld og skatta og innlendir aðilar gera. Nú í febrúar var stofnuð sérstök nefnd þriggja stjórnarþingmanna til að ræða tvennt; stöðu RÚV og alþjóðlegu efnisveiturnar. Markmiðið þar hlýtur að hafa verið meira en kaffisamsæti og spjall um sættir í ríkisstjórninni, og ég spyr: Mun hæstv. menntamálaráðherra leggja fram einhverjar framtíðarlausnir um stöðu einkarekinna fjölmiðla til lengri tíma, eitthvað meira en þessa styrki núna, einhverjar tillögur sem gera þetta rekstrarumhverfi eðlilegt og heilbrigt?

Það er í fyrsta sinn sem slíkt frumvarp er lagt fram og er auðvitað til marks um það að hér er verið að sinna fjölmiðlum. Ég tek undir með hv. þingmanni að það er afar mikilvægt að umhverfið í kringum fjölmiðla sé traust og að við styðjum við þá eins og við gerum varðandi RÚV og núna með þessu frumvarpi. Að sama skapi hef ég sagt að það sé mjög mikilvægt að jafna leikinn, þ.e. að við hugum að skattlagningu á erlendu efnisveiturnar og skoðum leiðir sem eru sambærilegar við sambærilegar við það sem hefur verið gert í Ástralíu. Ég styð það eindregið. Það sem hefur gerst er að umhverfi fjölmiðla hefur breyst mikið. Frumvarpið er liður í því að styðja við einkarekna fjölmiðla og það er auðvitað fagnaðarefni að finna breiðan stuðning hér í þinginu. Virðulegi forseti. Það er óskaplega lítið hald í svona orðum hæstv. menntamálaráðherra, að hún vilji sjá eitthvað, að hún styðji eitthvað og að hún hafi einhverjar skoðanir þegar hún hefur ekki lagt fram neinar slíkar breytingar alla sína ráðherratíð og er í dag að staðfesta að engar slíkar virðast vera í farteskinu heldur. það er eðlilegt, og já, það er þarft að styðja fjölmiðla í ljósi grundvallarhlutverks þeirra núna og það þarf að horfa til þess að stuðningurinn komi að raunverulegu gagni og fari til þeirra miðla sem þurfa á honum að halda,

Já, íslenskir fjölmiðlar munu fá þessa styrki sem ráðherrann er að lofa hér og þingið mun eflaust allt styðja. En þetta er plástur á sár og blæðingin er ekki stöðvuð. Leikreglurnar á markaði verða eftir sem áður ósanngjarnar og sjálfur stuðningurinn við fjölmiðlana er það að einhverju leyti líka. Var það kannski tilgangurinn eftir allt saman? Virðulegur forseti. Nú er verið að ganga frá þessu frumvarpi og það hefur tekið sinn tíma en það er í fyrsta sinn verið að styðja við einkarekna fjölmiðla, í fyrsta sinn. Ég tel að það sé býsna góður árangur. Ég vil líka nefna að það var stofnað á minni vakt dótturfélag um samkeppnisrekstur RÚV, það hafði ekki verið gert frá árinu 2013, einmitt til þess að leikreglurnar væru skýrari. Þannig að ég er mjög sátt og ánægð með það hvernig við höfum ráðist í þessi verkefni og ítreka að þetta er í fyrsta sinn sem er verið að klára frumvarp til þess að styðja við einkarekna fjölmiðla. Ég þakka fyrir þann stuðning sem hv. þingmaður sýnir hér.

Ég kem hingað upp til að fagna því að þetta mál fari aftur til hv. velferðarnefndar að minni beiðni þar sem fjallað verður um þá óvissuþætti sem eru í frumvarpinu og snúa sérstaklega að kostnaði kostnaði frumvarpsins og afleiddum kostnaði. Þingflokkur Miðflokksins getur ekki stutt málið eins og er og eins og það stendur og mun taka afstöðu til málsins eftir frekari umfjöllun nefndarinnar.

Þetta mál hefur verið kallað aftur inn til nefndar. Ég sem framsögumaður tek undir það og við tökum það til okkar og fjöllum frekar um það og vitum hvort við getum veitt betri upplýsingar, sem virðist vanta að einhverra mati. Við tökum það til okkar og fjöllum betur um það.

þar, og við fengum upplýsingar um það í nefndinni hvað þetta kostaði, hvaða fjárhæð væri verið að tala um sem þyrfti að leggja til Fjölmenningarseturs vegna þessa máls þannig að það liggur fyrir. Bara svo því sé haldið til haga að hv. velferðarnefnd fékk þær upplýsingar.

að nefna það augljósa í því. Það er enginn ágreiningur um það hver viðbótarkostnaður Fjölmenningarseturs er af þessu máli, og þá vísa ég í orð hv. formanns velferðarnefndar, Helgu Völu Helgadóttur, rétt áðan. Ágreiningurinn felst í því hver hinn afleiddi kostnaður er.

menn reyni að horfa til laga um opinber fjármál þegar kostnaðarmat sem þetta er lagt fram í frumvarpi og þetta tiltekna kostnaðarmat stenst enga skynsemisskoðun. Þess vegna erum við í Miðflokknum að óska eftir því að málið gangi til nefndar til að reynt verði að leggja eitthvert vitrænt mat á afleidd áhrif frumvarpsins.

að við samræmum móttöku flóttafólks og hlutverk Fjölmenningarseturs er mikilvægt í því til að þau sveitarfélög um allt land sem hafa lýst sig tilbúin til að taka á móti fólki á flótta

og aðstoð og þjónustu sem það á skilið og þetta er fyrsta skrefið af mörgum nauðsynlegum í því að búa til samræmda stefnu í málefnum innflytjenda og fólks á flótta. Ég vil þakka fyrir þetta mál og vona að við getum öll stutt það heils hugar.

Ekki er um að ræða afleiddan kostnað við það að Fjölmenningarsetur taki að sér fleiri verkefni. Þetta er sá kostnaður sem gert er ráð fyrir

Það virðist vera einhver misskilningur uppi um að frumvarpið snúist um eitthvað allt annað. Ég vildi bara leiðrétta hv. þm. Bergþór Ólason, sem ekki situr í velferðarnefnd og hefur því ekki fylgst með þeirri vinnu sem þar hefur farið fram,

Forseti. Kostnaðurinn er eitt atriði og það að ekki skuli liggja fyrir nein áætlun um hver kostnaðaraukinn verður vegna þeirrar stefnubreytingar sem með þessu er innleidd. Það er nefnilega verið að breyta stefnunni og það mun hafa áhrif, sérstaklega í ljósi þess að íslenska ríkisstjórnin er hér að fara í þveröfuga átt við stjórnvöld annars staðar á Norðurlöndum. Raunar er þetta nokkurs konar jaðarmál í norrænni pólitík núna. Það á helst heima yst á jaðri norrænna stjórnmála. Í Danmörku er samstaða um það alveg frá hægri til vinstri, fram hjá sósíaldemókrötum, jafnaðarmönnum, að fara í hina áttina og stuðla að því að fólk fari öruggu, lögformlegu leiðina og Danir geti sjálfir ákveðið hverjum er boðið til landsins. Hér er verið að stuðla að hinu gagnstæða, að menn mæti sjálfir til landsins til að sækja um hæli.

með tillögu ágæts Framsóknarmanns á þeim tíma. Þetta er ekki alveg búið. Það vantar í raun stefnuna sjálfa, en ég er afskaplega þakklátur fyrir að þetta mál fari núna eitt skref áfram

Þessi tími hefur einkennst af sviptingum, bæði í íslensku samfélagi og á alþjóðavettvangi, ekki síst undanfarið ár sem fordæmalaus heimsfaraldur hefur varpað skugga sínum yfir. Utanríkisþjónustan hefur lagað sig vel að þessum breyttu tímum, bæði hvað varðar einstök málefnasvið en líka með tilliti til rekstrar og skipulags. Ég er stoltur af þeim árangri sem við höfum náð við að styðja við íslenskt atvinnulíf og gæta hagsmuna borgaranna. Á tímum heimsfaraldursins höfum við umfram allt kappkostað að laga starfsemina að breyttum aðstæðum og til að mæta þörfum íslenskra fyrirtækja og borgara. Leiðarljósið í þeim efnum, eins og allar götur frá stofnun utanríkisþjónusta þjónustunnar í apríl 1940, hefur verið að standa vörð um hagsmuni lands og þjóðar á erlendum vettvangi. Breytt forgangsröðun og breyting sem gerð var í upphafi kjörtímabilsins hefur skipt sköpum um það hversu vel hefur tekist til í þeim þrengingum sem vonandi eru brátt að baki. Utanríkisþjónusta Íslands hefur gegnt og mun áfram gegna mikilvægu hlutverki fyrir íslensku þjóðina.

Ber þar fyrst að nefna að Ísland hefur gegnt formennsku í Norðurskautsráðinu undanfarin tvö ár. Ráðherrafundur, sem haldinn verður í Reykjavík síðar í mánuðinum, markar lok hennar en jafnframt ber hann upp á aldarfjórðungsafmæli Norðurskautsráðsins. Samkvæmt formennskuáætlun Íslands hefur áhersla verið lögð á þrjú meginsvið; málefni hafsins, loftslagsmál og endurnýjanlega orku og fólk og samfélög á norðurslóðum, auk þess að styrkja ráðið. Þótt farsóttin hafi vissulega sett strik í reikninginn hefur formennskuáætlun Íslands gengið afar vel. Vonir standa til að á ráðherrafundinum samþykki ráðherra aðildarríkjanna niðurstöðu verkefna sem unnin voru í formennskutíð Íslands og starfsáætlun ráðsins undir komandi formennsku Rússlands. Samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar eru málefni norðurslóða í forgangi í íslenskri utanríkisstefnu enda snerta þau hagsmuni Íslands með margvíslegum hætti. Gildandi norðurslóðastefnu byggist á þingsályktun frá 2011.

Umfjöllun um EES-samstarfið með sérstakri skýrslu Alþingis samræmist vel þeirri áherslu sem lögð hefur verið á rekstur samningsins á kjörtímabilinu. Í skýrslunni er haldið áfram þar sem frá var horfið í þeirri skýrslu sem ég lagði fram um EES-samninginn á síðasta löggjafarþingi

Óhjákvæmilega er fjallað nokkuð ítarlega um þá röskun sem Covid-19 faraldurinn hefur haft í för með sér á starfsemi ESB og rekstur EES-samningsins sem og ráðstafanir sem gripið hefur verið til á vettvangi EES-samstarfsins vegna faraldursins.

verið komið á framfæri beint við framkvæmdastjórn ESB sem og einstök aðildarríki sambandsins. Sjálfur hef ég komið mótmælum íslenskra stjórnvalda skýrt á framfæri við kollega mína á hinum Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum.

og hefur í kjölfarið fundað með háttsettum aðilum innan ESB og aðildarríkja þess um málið. Sendiráðið í Brussel kom einnig á framfæri mótmælum við utanríkisþjónustu ESB og framkvæmdastjórnina og málið var tekið upp á sérstökum aukafundi í sameiginlegu EES-nefndinni. Sendiráð Íslands í ESB-ríkjunum kom mótmælum á framfæri við stjórnvöld viðkomandi ríkja. Þann 30. apríl sl. átti ég fjarfund með Valdis Dombrovskis, viðskiptamálastjóra ESB, þar sem ég ítrekaði kröfu okkar.

Ágreiningur við ESB um útflutningsleyfi er gott dæmi um mikilvægi þess að stöðugt þarf að standa vörð um hagsmuni Íslands um rekstur EES-samningsins. Í skýrslunni er einnig gefið heildstætt yfirlit um framkvæmd samningsins á því tímabili sem skýrslan tekur til, þar með talið upptöku ESB-gerða í samninginn og innleiðingu þeirra hér á landi.

Þá er í skýrslunni gerð ítarleg grein fyrir hagsmunagæslu Íslands í EES-starfinu sem hvílir að miklu leyti á sendiráðinu í Brussel. Fjallað er um markvisst endurbótastarf undanfarinna ára sem ætlað er að efla hagsmunagæsluna og bæta upplýsingagjöf. Þannig auðveldar EES-gagnagrunnurinn sérfræðingum að fylgjast með málum á undirbúningsstigi innan ESB. Hluti hans hefur verið gerður opinber sem liður í að auka upplýsingagjöf til Alþingis, hagsmunaaðila og almennings. Einnig hefur verið sett upp sérstök upplýsingaveita á ees.is þar sem safnað er saman helstu upplýsingum um framkvæmd samningsins og það sem efst er á baugi hverju sinni.

Eitt brýnasta málið varðar samræmdar sóttvarnaaðgerðir vegna Covid-19, en af öðrum mikilvægum málum má nefna græna sáttmála ESB, stafræna starfsskrá sambandsins, orku- og loftslagsstefnu sambandsins til 2030 og tilskipun sambandsins um starfsemi innstæðutryggingakerfa, DGS Sérstök umfjöllun er í skýrslunni um hvert þessara mála. Í skýrslunni er enn fremur fjallað um ýmis mál sem verið hafa ofarlega á baugi í tengslum við aðild Íslands að EES-samningnum. Í því sambandi má nefna skoðun Eftirlitsstofnunar EFTA á innleiðingu bókunar 35 við samninginn hér á landi í kjölfar breyttrar dómaframkvæmdar.

og talsvert vanti upp á að íslenskar sjávarafurðir njóti fulls tollfrelsis við innflutning til ESB. Ég hef lagt ríka áherslu á að úr þessu verði bætt. Þá er í skýrslunni gerð grein fyrir rekstri uppbyggingarsjóðs EES. Íslensk stjórnvöld hafa á yfirstandandi tímabili lagt sérstaka áherslu á verkefni á sviðum rannsókna, nýsköpunar, menntunar og menningar, orku- og umhverfismála, samfélagslegra umbóta og jafnréttismála. Aukin áhersla er nú lögð á tvíhliða verkefni með hverju viðtökuríkjanna, en það skapar tækifæri til að efla samskipti Íslands og viðkomandi ríkja.

möguleikum Íslendinga til að búa og starfa hvar sem er á EES-svæðinu og víðtæku samstarfi á sviðum vísinda, menntunar og menningarmála með þátttöku í samstarfsáætlunum ESB. Oft er fullyrt að gjaldið fyrir þann ávinning sé ekki réttlætanlegt vegna þeirrar umfangsmiklu innleiðingar á löggjöf ESB sem samningurinn felur í sér.

Við erum því einungis aðilar að Evrópusamstarfinu að því marki sem samrýmist hagsmunum okkar. Virðulegi forseti. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar er staðfest að eitt mikilvægasta hagsmunamál Íslands sé að sinna vel framkvæmd EES-samningsins. Auk þess er þar áréttað að hagsmunum Íslands sé best borgið utan ESB.

EES-samstarfið stendur traustum fótum og ávinningur Íslands af þátttöku í samstarfinu er mikill og ótvíræður. Af hálfu stjórnvalda verður áfram unnið á þeirri braut sem mörkuð hefur verið að bæta framkvæmd samningsins sem mest og tryggja sem best hagsmuni Íslands í samstarfinu.

Ég vil víkja að því sem heitir bókun 35, en hún er um það að réttilega innleiddar

að Eftirlitsstofnun Evrópu hafi haft innleiðingu þessarar bókunar til skoðunar undanfarin ár. Rakið er að formlegt samningsbrotamál hafi hafist með formlegu áminningarbréfi sem dagsett er 13. desember 2017. Síðan er enn fremur rakið að

en hvaða viðbúnaður hefur verið undirbúinn af hálfu ráðuneytisins ef svo færi að við lytum í lægra haldi í slíku máli?

Þessi tími hefur einkennst af sviptingum, bæði í íslensku samfélagi og á alþjóðavettvangi, ekki síst undanfarið ár sem fordæmalaus heimsfaraldur hefur varpað skugga sínum yfir.

Á tímum heimsfaraldursins höfum við umfram allt kappkostað að laga starfsemina að breyttum aðstæðum og til að mæta þörfum íslenskra fyrirtækja og borgara. Leiðarljósið í þeim efnum, eins og allar götur frá stofnun utanríkisþjónusta þjónustunnar í apríl 1940, hefur verið að standa vörð um hagsmuni lands og þjóðar á erlendum vettvangi. Breytt forgangsröðun og breyting sem gerð var í upphafi kjörtímabilsins hefur skipt sköpum um það hversu vel hefur tekist til í þeim þrengingum sem vonandi eru brátt að baki. Utanríkisþjónusta Íslands hefur gegnt og mun áfram gegna mikilvægu hlutverki fyrir íslensku þjóðina. Við erum okkar eigin gæfu smiðir. Það gætir enginn okkar hagsmuna ef við gerum það ekki sjálf. Aukin áhersla á málefni norðurslóða hefur verið rauður þráður í íslenskri utanríkisstefnu á síðustu misserum. Ber þar fyrst að nefna að Ísland hefur gegnt formennsku í Norðurskautsráðinu undanfarin tvö ár.